(звъни): Има кворум – откривам заседанието. Преди да преминем към първа точка, декларация от името на група. Заповядайте, госпожо Нинова.

НИНОВА: На 7 септември група медии, журналисти излязоха с декларация, в която казват: „Днес е денят! Днес е денят, в който българските медии решават, че трябва да поставят границата. Работата ни, честта ни, етиката и правилата ни нямат нищо общо с опита да бъде дискредитиран един от участниците в кампанията за кмет на София по несъвместим с професията ни начин. Това не е журналистика! Още по-категорично възразяваме срещу онези партии и отделни политици, които легитимират подобни „медии“, като им дават интервюта, канят техни представители на събитията си, плащат им за рекламни и PR кампании по време на избори. Днес е денят, в който ние, българските медии искаме от Вас – българските политици, да прекратите това, ако Вашата работа, чест, етика и правила нямат нищо общо със случилото се, разбира се. Всяка друга реакция е фалшива.“ Сега ние, от БСП за България, призоваваме: днес е денят! Не ни е страх! Днес е денят всички да се противопоставим на вчера, когато беше свален от ефир поредният журналист, в случая Силвия Великова от Българското национално радио. Днес е денят всички да се противопоставим на онзи ден, в който журналистът Юри Борисов беше отведен с белезници на разпит като свидетел. Днес е денят да се противопоставим на 30 август, когато министър-председателят Бойко Борисов изключи микрофоните на журналистите в Министерския съвет. Но сега, уважаеми журналисти, се обръщаме и към Вас: и Вие да не отразявате онези политици, които потъпкват свободата на изразяване, които нареждат да Ви уволняват затова, че сте неудобни и че задавате неудобни въпроси. Случаят от вчера е поредното посегателство върху свободата на словото. Преди това бяха и Генка Шикерова, и Милен Цветков, и много – да не изброявам всички. И още редица не само журналисти, но и хора, които критикуват властта и имат различно мнение, бяха уволнявани от работа, техните семейства бяха притеснявани, на техния бизнес беше посягано. Да, вчера беше опозицията, днес е журналистиката, утре – кого, уважаеми управляващи, и господин Борисов ще дискредитирате? На кого ще запушите устата, кого ще оковете в белезници и ще ни подкарате към следствието? В 21-и век, в сърцето на Европа – мракобесие и диктатура. Днес е денят за неудобните въпроси. Ние призоваваме всеки българин, който има такъв, да го зададе на премиера в социални мрежи, в интервюта, в имейли и писма до Министерския съвет. И докато не са ми изключили микрофона, защото и това ми се е случвало вече от тази трибуна, аз ще питам няколко неща. Вчера господин премиерът заяви: „Дойдоха толкова много инвеститори, че задръстихме пътищата“; „У нас се прави икономика, заводи, хиляди тирове с продукция напускат страната и износът расте. Той е такъв, какъвто не е бил за никое време.“ В същия ден работодателите, тези, които правят икономиката, а не тези, които я говорят, заявяват: „За индустрията въпросът дали идва криза не стои. Всъщност кризата дойде“. юни статистиката отчете спад на износа с 6,4%, за месеците юни – юли отчете спад на индустриалното производство; стопанската конюнктура за месец август е минус 3,1%; в машиностроенето, в електротехниката, в текстила и облеклото, в производството на мебели и метали имаме спад в продажбите, и то от месеци. Кое е вярното, господин Премиер? Вашето говорене за икономиката или реалното състояние в страната? Друга важна тема – Шенген. Борисов на 3-и септември: „Дори да съм опозиция няма да приема влизане в Шенген.“ На 12-и: „Аз не съм казал, че се отказваме от Шенген.“ На 12-и: „Ние отдавна сме в Шенген.“ И пак на 12-и: „Ние искаме в бъдеще да влезем в Шенген, но Холандия ни спира по егоистични причини.“ В един ден: ние сме в Шенген; ние не го искаме; ние се отказваме; всъщност ще влезем, ама някога в бъдеще. И пак ни пречи Холандия, а не това, че в България има корупция, пробив в системите за сигурност и всички други пороци на политиката, заради които не ни приемат в Шенген. Та кое от двете, тоест вече не две, а четири неща, са верни, господин Борисов? Продължавам с още една актуална тема – така нареченият „шпионски скандал“ и неудобни въпроси по него. Господин Борисов, заявихте: „Аз нищо не знам и научих от медиите.“ Това изречение поражда поне два въпроса, поне две възможности, за да бъде произнесено. Първата, Държавна агенция „Национална сигурност“ и МВР, които са провели разследването, преди то да влезе в прокуратурата, са пряко подчинени на министър-председателя по Конституция и законите на страната. Какво означава това изречение: аз нищо не знаех? Две възможности: или ДАНС и МВР са Ви информирали, защото са на Ваше пряко подчинение и всички знаем, че те не кихат, без да Ви питат, и Вие излъгахте българския народ, че не сте знаели. Или двете служби не са Ви информирали и въпросът е: защо сте там, какъв сте там? Премиер или сламен човек, и службите правят нещо зад гърба Ви? Искаме отговори на тези въпроси! Уважаеми български граждани, приключвам със следния апел: свободата няма цвят. Ако не се обединим всички срещу мракобесието и диктатурата, които се налагат в страната, те ще ни отнемат свободата – на всички ни, без оглед на цвета. За нея трябва да воюваме всеки ден и заедно. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания

Благодаря, госпожо Председател. Ако ми позволите, правя процедура за допуск в залата на заместник-министъра на транспорта – госпожа Андриана Атанасова, и на господин Атанас Темелков

На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 11 септември 2019 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41, внесен от Министерския съвет на 5 август 2019 г. На заседанието присъстваха: господин Росен Желязков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Атанас Темелков – председател на Държавна агенция „Електронно управление“, и господин Кирил Дойчинов – главен секретар на Държавна агенция „Електронно управление“. Господин Росен Желязков представи Законопроекта, като поясни, че с част от предложените изменения се постига гаранция, че гражданите и организациите – потребители на електронни административни услуги, ще разполагат със сигурен, надежден и проследим канал за подаване на електронни документи и заявяване на електронни административни услуги. Целта е Законът за електронното управление да се синхронизира с приетите изменения и допълнения в Административнопроцесуалния кодекс които регламентират възможността гражданите и организациите да подават заявления и искания за иницииране на административното производство и предоставяне на административни услуги чрез Информационната система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“. Включването на Информационната система за сигурно електронно връчване като нормативно регламентиран начин за изпращане на електронни документи и заявяване на електронни административни услуги ще създаде предпоставка всички административни услуги да бъдат заявявани по електронен път. С цел публична достъпност и разгласяване на способите за заявяване на електронни административни услуги е въведено задължение за доставчиците да обявят по разбираем и достъпен начин предоставяните административни услуги, както и основния работен процес по заявяване, подаване и получаване на електронни документи и изявления. Регламентирано е задължението за вътрешен обмен на електронни документи между всички административни органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, което е в съответствие с новоприетите изменения в АПК. Законопроектът предвижда също така изменения и допълнения, които се отнасят до правомощията на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“. Целта е да се гарантира изпълнението на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България, прилагането на архитектури по области на политики и бюджетен контрол върху разходите за е-управление. Господин Желязков отбеляза, че са прецизирани и административнонаказателните разпоредби. Регламентирани са принудителни административни мерки за предотвратяване и преустановяване на нарушенията по този закон и нормативните актове по прилагането му, както и за отстраняване на негативните последици от тях. Предвидени са нови състави на административни нарушения.

На следващо място със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор. Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, както и организациите, предоставящи обществени услуги, следва да осигуряват достъпност на съдържанието на своите интернет страници и мобилни приложения за потребителите и по-специално за хората с увреждания. За тази цел е необходимо интернет страниците и мобилните приложения да отговарят на хармонизираните стандарти, определени по реда на чл. 6 от Директива (ЕС) 2016/2102. След представянето на Законопроекта се състоя дискусия. Народният представител Халил Летифов зададе въпроси относно възлагането на „Информационно обслужване“ АД на дейностите по системна интеграция на използваните от държавните органи информационни системи. След проведеното гласуване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

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41, внесен от Министерския съвет на 5 август 2019 г. На свое заседание, проведено на 11 септември 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41, внесен от Министерския съвет на 5 август 2019 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – госпожа Жанета Рогова – началник отдел в дирекция „Правна“; от Държавна агенция „Електронно управление“ – господин Кирил Дойчинов – главен секретар. Законопроектът беше представен от госпожа Рогова, която посочи, че с него се цели да се осигури сигурен, надежден и проследим способ за подаване на електронни документи и заявяване на електронни административни услуги в съответствие с приетите изменения в Административнопроцесуалния кодекс. Тя добави, че с предложените промени се обезпечава вътрешният обмен на електронни документи между административните органи и се създават правила за въвеждането на Информационната система за сигурно електронно връчване.

Със Законопроекта се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. и се осигуряват мерки за повишаване на цифровата достъпност, интеграцията и социалното включване на хората с увреждания. С него се възлага на административните органи и на лицата, осъществяващи публични функции и обществени услуги, да осигуряват достъпност на съдържанието на своите интернет страници и мобилни приложения. С цел създаване на ефективен механизъм за прилагане на Директивата е регламентиран редът за разглеждане на спорове и оплаквания, като се предвижда председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ да извършва наблюдение и проверки за съответствието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията на Директивата и да налага санкции при неизпълнение на задълженията за осигуряване на достъпност или да дава задължителни указания. В съответствие с изискванията на Директивата е предвидено обучение на служителите при създаване, управление и актуализиране на достъпното съдържание на интернет страниците и мобилните приложения, както и повишаване на тяхната квалификация в тази област. В допълнение Законът съдържа легални дефиниции на употребените понятия и определя сроковете, в които задължените лица следва да изпълнят своите задължения за осигуряване на достъпност в съответствие с предвидената в Директивата времева рамка. В обсъждането взеха участие народните представители Христиан Митев, Хамид Хамид и Пенчо Милков. Господин Митев и господин Хамид изразиха подкрепата си към Законопроекта и допълниха, че предложените законодателни промени са резултат на приетите изменения в Административнопроцесуалния кодекс. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за“, без гласове „против“ и 4 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление,

На редовно заседание, проведено на 12 септември 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41, внесен от Министерския съвет на 5 август 2019 г. В заседанието на Комисията взе участие госпожа Адриана Атанасова – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, която представи Законопроекта от името на вносителя. Законопроектът цели да осигури ефективност и сигурност при предоставянето на електронни административни услуги на гражданите и организациите предвид приетите изменения и допълнения в Административнопроцесуалния кодекс, с които се въведоха нормативни изисквания за електронно заявяване на административни услуги, връчване на документи по електронен път на граждани и организации и вътрешен обмен на електронни документи между административните органи. Основна цел на предлаганите промени в Закона за електронното управление е да се обезпечи разработването, внедряването и надграждането на необходимите информационни ресурси на електронното управление при спазване на изискванията за мрежова и информационна сигурност и оперативна съвместимост, както и прилагане на устойчив модел за дългосрочното им управление и поддръжка. С предложените изменения се постига гаранция, че гражданите и организациите – потребители на електронни административни услуги, ще разполагат със сигурен, надежден и проследим канал за подаване на електронни документи и заявяване на електронни административни услуги. Прецизирани са правомощията на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, целящи гарантиране на изпълнението на Стратегията за развитие на електронното управление в Предложени са изменения и допълнения в административнонаказателните разпоредби. Регламентирани са принудителни административни мерки за предотвратяване и преустановяване на нарушенията по Закона и нормативните актове по прилагането му, както и за отстраняване на негативните последици от тях. Част от промените в Закона са свързани с въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. в националното законодателство и осигуряване на по-голяма достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор въз основа на общите изисквания за достъпност. В резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 9 гласа „за“, без гласове „против“ и 6 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление,

събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41, внесен от Министерския съвет на 5 август 2019 г. Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 11 септември 2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41, внесен от Министерския съвет на 5 август 2019 г. На заседанието присъства господин Велик Занчев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който представи Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронното управление. Господин Занчев посочи, че Законопроектът цели да осигури ефективност и сигурност при предоставянето на електронни административни услуги на гражданите и организациите предвид приетите изменения и допълнения в Административнопроцесуалния кодекс, който е първият от трите процесуални кодекса, въвеждащ нормативни изисквания за електронно заявяване на административни услуги, връчване на документи по електронен път на граждани и организации и вътрешен обмен на електронни документи между административните органи. Основна цел на предлаганите промени в Закона за електронното управление е да се обезпечи разработването, внедряването и надграждането на необходимите информационни ресурси на електронното управление при спазване на изискванията за мрежова и информационна сигурност и оперативна съвместимост, както и прилагане на устойчив модел за дългосрочното им управление и поддръжка. Една група от предлаганите изменения в Законопроекта обхваща въвеждане на изискванията на Директива (ЕC) 2016/2102 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2016 г. в националното законодателство и осигуряване на по-голяма достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор въз основа на общите изисквания за достъпност. В това отношение Проектът на закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление има за цел да осигури и гарантира принципи и мерки, които да се спазват при създаването, поддържането и актуализирането на уебсайтовете и мобилните приложения, които да станат по-достъпни за потребителите и по-специално за хората с увреждания. Цифровата достъпност е сред основните принципи в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ). Според чл. 9 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания цифровата достъпност е условие за интеграция и социално включване. Съгласно Конвенцията на ООН в понятието „хора с увреждания“ се включват лица с трайни физически, психически, интелектуални и сетивни увреждания, които наред с други пречки могат да възпрепятстват тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото, равноправно с останалите хора. 2016/2102 съдържа изисквания за минимална хармонизация за достъпност на интернет страници и мобилни приложения и насърчава прилагането на изискванията за достъпност по интернет страници и мобилни приложения, обхванати от от съществуващото национално право, включването на допълнителни категории лица е в пълно съответствие с целите, които тя си поставя да осигури – достъпност, най-вече по отношение на хората с увреждания, до основни интернет сайтове, на администрацията, на публичноправните организации и на други субекти, предоставящи обществени услуги, тъй като тяхното съдържание е важно за ежедневието на посочената група граждани и чрез това съдържание те получават необходимия достъп до основни данни и административни и обществени услуги. Законопроектът предвижда министърът на труда и социалната политика по искане на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ да представя обвързващо становище по въпроси, които нямат технически характер и са свързани със специфичните нужди на хората с увреждания, когато такива въпроси възникнат при наблюденията, проверките и прегледите или при разглеждането на жалбите. Това правило е съобразено със специфичната компетентност на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ технически и технологични въпроси, като в случай че е необходимо да се съобразят други аспекти и специфични нужди на хората с увреждания, проблемът следва да бъде разгледан от компетентната в тази област администрация. В заключение господин Занчев каза, че предложените изменения и допълнения ще осъществят целите на Директива (EC) № 2016/2102 и ще осигурят достъпност за хората с увреждания до интернет страниците и мобилните приложения на широк кръг административни органи и лица, осъществяващи публични функции, което ще улесни ежедневието им и ще им даде възможност за достъп до информация и услуги по подходящ за тях начин. дискусията взеха участие народните представители Михаил Христов и Светлана Ангелова. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 18 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното СТАНОВИЩЕ: Предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41, внесен от Министерския съвет на 5 август 2019 г.“

в Административнопроцесуалния кодекс, който е първият от трите процесуални закона, въвеждащ нормативни изисквания за електронно заявяване на административни услуги, връчване на документи по електронен път на граждани и организации и вътрешен обмен на електронни документи между административните органи. С промените следва да се обезпечи разработване, надграждане и внедряване на необходимите информационни ресурси на електронното управление при спазване на изискванията за мрежова и информационна сигурност и оперативна съвместимост, както и при устойчив модел за дългосрочно управление и финансов ресурс за поддръжка на тези информационни ресурси. Чрез Законопроекта се предвижда и въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. в националното законодателство с цел осигуряване на по-голяма достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор въз основа на общите изисквания за достъпност. В това отношение Проектът на закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление има за цел да осигури и гарантира принципи и мерки, които да се спазват при създаването, поддържането и актуализирането на уебсайтовете и мобилните приложения, които да станат по-достъпни за потребителите и по-специално за хората с увреждания. Вносителите очакват, че с предложените изменения и допълнения ще се осъществят целите на Директива (ЕС) № 2016/2102 и ще се осигури достъпност за хората с увреждания до интернет страниците и мобилните приложения на широк кръг административни органи и лица, осъществяващи публични функции, което следва да улесни ежедневието им и да даде възможност за достъп до информация и услуги по подходящ за тях начин.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми народни представители! Предлагат ни се поредните законови промени, които трябва да решават проблемите в административното обслужване на гражданите и фирмите, към които можем да се отнесем като нов свеж полъх в реализирането на електронното управление. Малко по-задълбочен преглед на предложените от правителството текстове показват, че в администрацията на Министерския съвет има дълбоко неразбиране по отношение на цялостната идеология на електронното управление. За пореден път получаваме предложения за законови промени, които не само няма да променят начина на работа на държавната администрация, но ще доведат до харчене на пари за междинни проекти, които ще бъдат законово регламентирани. Създаването на единен системен оператор се отменя. На една търговска фирма „Информационно обслужване“ със закон в Преходни и заключителни разпоредби се вменява задължението да извършват системна интеграция, но не става ясно как ще се определя възнаграждението за тази работа, не става ясно кой ще поддържа системата на Държавната агенция за електронно управление. На практика на Агенцията се вменява задължението за поддържане на държавната администрация – нещо, за което Агенцията няма необходимия капацитет към настоящия момент. Агенцията сама по себе си съвместява две функции. Първо, да определя и контролира държавната политика в областта на електронното управление. Второ, да поддържа инфраструктурата на държавната администрация.

Неяснота е защо част от разпоредбите на Закона влизат чак 2021 г. Интересен момент в настоящия законопроект са предложените промени, свързани с електронната идентификация на гражданите при заявяване на електронни услуги от държавната администрация. Съществен пропуск в предлаганите промени е и фактът, че не е предложена законова разпоредба, която да утвърди правната валидност на електронната форма на документи като доминираща над хартиената. С прилагането на изискванията на чл. 18 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги към Закона за електронно управление започна интензивен обмен на документи в електронна форма. Администрациите не знаят дали използването на документално съдържание върху хартиен носител е отпаднало, или продължава да действа в условията на електронен обмен на документи. Така се стига до масовата неправилна практика – след като се изпрати документалното съдържание в електронна форма, същата да се изпраща повторно, но разположена на хартиен носител. Това, освен че е нелепо, води до чисто технически проблеми при обработването на документите. Има парадокси, в които електронният документ е обработен преди получаването на хартиения документ. Може да се посочат и много други последствия, които са резултат от недомислието на част от предложените текстове в настоящия законопроект. Ето защо нашата парламентарна група ще предложи между първо и второ четене откоригиране на по-голяма част от проблемите

Не виждам. Други изказвания? Господин Летифов, имате думата. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, ние ще подкрепим този законопроект на първо четене, разбира се, с тази условност, че той наистина трябва да се преработи. него обаче има съществени неща, които ние трябва да проверим, да прегледаме съвсем отговорно и някои неща да се уточнят. Да, прехвърлят се правомощия

в такава процедура, която е за достъпност на уебсайтовете, регламентирана в тази директива. Ние трябва да приемем и да синхронизираме нашето законодателство с Директива 2102, да вървим към интегрирането на тази директива и тази достъпност, особено по отношение на хората с увреждания. От друга страна, променените правомощия на Държавната агенция „Електронно управление“ трябва да се изчистят. тя е носителят на политиката за електронно управление и ние трябва да намерим нейното достойно място в това прехвърляне на отговорност, да изчистим този момент и след това да дадем отговор на поставените въпроси. Искрено се надявам, въпроси. Искрено се надявам, че между двете четения ще намерим този баланс, за да няма съмнение в решението, което се взема днес, и това, което трябва да се получи вече при промяната на текстовете на второ четене. Ние ще подкрепим на първо четене предложения Законопроект с идеята да запазим санкциите по тази наказателна процедура, но между двете четения трябва да се уточнят доста неясноти. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Няма как да отминем така тихичко, лекичко

този закон започва да ми прилича на Закона за движение по пътищата, където през 2 – 3 месеца ни се предлагат промени. Два милиарда лева изхарчи българската държава за въвеждане на електронно управление. Господин Дончев като отговорник за това електронно управление идваше тук и ни се кълнеше как в много бързи срокове правят всичко възможно това нещо да се случи, как българските граждани

защото не знам колко години господин Дончев управлява този ресор, но от няколко седмици, неясно защо, е прехвърлен на другия вицепремиер. Никой не каза каква е причината за това прехвърляне – несправяне със задачите, невъзможност, никой не обясни. Прочетохме от медиите, че с този ресор се занимава вече колегата му вицепремиер. Какво се случва в момента? Създадохме тази държавна агенция, която да ускори процеса по въвеждане на електронното управление. Всички подкрепихме това нещо, тъй като казваме, че електронното управление е единствената сигурна мярка за борба с корупцията, само че с корупцията трябва да се бориш на практика, с дела, а не с приказки тук, от тази зала, или от този стол тук на Министерския съвет. Трябва да се работи и трябва електронното управление да се въвежда, а ние ставаме свидетели на отмяна на въвеждането на новите лични документи, където е заложен електронният идентификатор. Кога ще се случи това нещо? Кога ще бъде обявена поръчката? Кога българските граждани ще имат документа, с който ще могат да се идентифицират, за да работи електронното управление, за да може да не ходиш в общината, а дистанционно

Между другото, опити в много други сфери, които се опитвате да правите, уважаеми колеги. Аз искам да попитам от тази трибуна: кой в тази държава разбирам, че на министър-председателя това не му е приоритет, ще поеме отговорност и ще каже на българските граждани кога на практика ще имаме електронно управление в България; кога ще бъде преустановена корупцията в държавата? Защото това е една от мерките, всички български граждани го знаят. Най-добре го знае българското правителство и полага всички усилия това нещо да не се случи, като непрекъснато ни предлага промени в законодателството, непрекъснато мести функции от една структура в друга, без да са обезпечени, без да се мисли има ли възможност това да се случи, само и само електронното управление да бъде забавено, да не бъде въведено в експлоатация и съответно корупционните практики да си продължават тихо, спокойно, докато ние тук, в тази зала, народните представители, го позволяваме, защото всички заедно сме отговорни за това нещо да не се случва. Апелът ми е да не подкрепяте този закон и да дадем ясен знак на правителството, че трябва да си върши работата. Има законодателна основа, върху която трябва да работи, има Закон за електронното управление и няма нужда непрекъснато борбата между различни лобита в правителството да се пренасят тук, в тази зала, и ние да решаваме проблемите на тези вътрешни зависимости. Благодаря Ви. (Ръкопляскания

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колега Свиленски, Вие попитахте кога най-сетне българското общество ще бъде дигитализирано и че не е направено това нещо. Аз не съм съгласен с Вас. Мисля, че след аферата с НАП цяла България вече е онлайн, всички сме дигитализирани и сме едно голямо щастливо онлайн семейство с всичките си данни в интернет пространството. Благодаря Ви. Втора реплика? Няма втора реплика. Дуплика – господин Свиленски.

Забравихте и пробива в Търговския регистър, там пък изкарахме имотите на хората, на фирмите, всичко е публично, сега данните на НАП. И отново обаче не знаем – никой в тези скандали не каза кой поема отговорност. Те си минаха тихичко, успокоихме гражданите, че няма проблеми, че няма да им бъдат откраднати имотите или че няма да бъдат изтеглени кредити, но проблемът го има. Проблемът го има и той, за съжаление, в момента не е в тази зала – ей тук трябва да стои, до мен отдясно, но го няма. Благодаря Ви.

Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41, внесен от Министерския съвет.

Уважаеми народни представители, ще направя предложение по чл. 83, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за удължаване с три седмици срока за внасяне на писмени предложения по приетия Законопроект

Благодаря Гласували 147 народни представители: за 146, против 1, въздържали се няма. Предложението е прието. Прекъсваме работа до 11,00 ч. Начало на парламентарния контрол в 11,00